stortingsrepresentantene Guri Melby, Sveinung Rotevatn, Grunde Almeland og Ola Elvestuen om å inngå rammeavtale om utenriks-, forsvars- og sikkerhetspolitikk med EU – vedtas ikke.

Budsjettkapitler i Prop. 1 S Tillegg 2 (2023– 2024) foreslås fordelt på rammeområder og sendt de respektive komiteer i samsvar med Stortingets vedtak om fordeling til komiteene i Innst. 1 S (2023– 2024), jf. Stortingets vedtak 12. oktober 2023

[15:14:12]: I seks uker har Is- rael bombet Gaza med en intensitet og et omfang som tar pusten fra de fleste av oss. Det er veldig få av oss som kan forestille seg hva en og en halv atombombe betyr, men det er tilsvarende det som har falt over befolkningen i Gaza, som er et av verdens tettest befolkede områder. Ifølge FN er ingen steder trygge. Israelske myndigheter har skapt en forestilling om at det er tryggere i sør, men den norske kvinnen Ghadah Hassan Abudaqah, som ble drept tidligere denne uken, måtte bøte med livet selv om hun befant seg i sør.

sykehus der helsepersonell, leger, sykepleiere og andre har jobbet dag og natt for å redde liv. De har forlatt sine familier fordi de mente at det var viktigere De har tatt imot dobbelt så mange sårede pasienter som de egentlig har kapasitet til. De har jobbet dag og natt nesten uten noe medisinsk utstyr og uten avlastning. De har operert i lys fra mobiltelefoner, i mangel på strøm, og uten smertestillende, i mangel på medisiner. Jeg kan ikke forestille meg det marerittet disse helsearbeiderne står i. Krigens folkerett er klar: Sykehus skal vernes, og helsearbeidere skal på ingen måte angripes. Likevel rapporterte Verdens helseorganisasjon sist uke om at over 160 helsearbeidere har blitt drept på Gaza. Tallet er nå enda høyere. Vi har sett nyhetene om helsepersonell som blir beskutt foran Al-Shifa-sykehuset. Vi har en rekke rapporter om at ambulanser har blitt angrepet, og intensivpasienter som er avhengige av respiratorer

vært alarmerte over hva et liv betyr. Det vi ser nå, er at palestinske liv ikke har fått den nødvendige

Situasjo- nen vi nå ser utspille seg i Midtøsten, er helt grusom. Israel ble utsatt for et grusomt angrep av Hamas den 7. oktober. Sivile ble drept, barn og ungdom ble kidnappet, og mange av dem er fortsatt ikke kommet i trygghet. Vi har fått høre forferdelige fortellinger fra ungdommer som i utgangspunktet var til stede for å kose seg på festival, men som endte med å måtte grave seg ned i jorda i timevis mens ungdommer rundt dem ble drept, mens jorda rundt dem ble brent, og mens ungdommer rundt dem ble kidnappet. Hamas’ angrep må fordømmes på det sterkeste, og gislene de holder, må frigis. For mange innbyggere i Gaza er dette dessverre ikke første gangen de opplever krig, men en så voldsom bombardering og så grusomme krigshandlinger er det ingen av dem som har erfaring med. Vi bevitner nå en brutalitet på Gazastripen som nærmest mangler sidestykke, og det er klare brudd på folkeretten. Barn utgjør halvparten av Gazas befolkning. Den lille enklaven er verdens tettest befolkede område, og av 2,4 millioner mennesker på Gazastripen er 1,2 millioner barn. Krigen har nå vart i litt over en måned, og i går var minst 4 609 barn drept i krigen. FN melder om at det nå er drept flere barn i Gaza enn det ble drept i hele 2022 i alle konflikter i hele verden. FNs generalsekretær advarer om at Gaza er i ferd med å bli en gravplass for barn. Det er flest femåringer som er drept. Barn er ekstra sårbare for de eksplosive våpnene som Israel bruker mot mål på Gazastripen. Foreldre surrer armbånd rundt barnas hender og skriver barnas navn på armene deres, slik at de kan identifisere barna sine hvis de blir sprengt i filler eller knust under kollapsede De deler opp familiene sine og plasserer seg på forskjellige steder, slik at ikke hele familier skal utslettes i samme angrep. Det er helt umenneskelige forhold. Befolkningen på Gaza er hermetisk innelukket på Gazastripen. De har fått beskjed om å flykte sørover, men heller ikke der er det trygt, og mange kan ikke flytte på seg. Hjelp slipper ikke inn, og ansatte på Al-Shifa-sykehuset sier at de ikke har tilgang på oksygen, drivstoff og strøm. sa Røde Halvmåne på søndag at Al-Quds-sykehuset nord i Gaza også er ute av drift fordi de mangler drivstoff. De 4 609 barna som har dødd, er ikke bare tall – de er individer. De var noens alt. De var barn av foreldre som elsket dem, de var noens søsken, de var noens lekekamerater, de hadde framtidsdrømmer, håp og livsglede, og nå er de borte. Nå teller hvert minutt. For hvert minutt som går uten at man finner en løsning eller tvinger fram en våpenhvile, er det nye barn som dør. Kampene må stanse, humanitær hjelp må i mye større omfang enn nå komme inn, og det trengs sikre evakueringsruter. For Venstre er det langsiktige målet klart: en tostatsløsning der Palestina er en fri og selvstendig stat, og der Israel stanser sine ulovlige bosettinger på Vestbredden.

Her i Norge kjenner vi på fortvilelse, sinne og avmakt. Bildene som viser lidelsene, er nesten ikke til å holde ut. De mange e-postene til oss fra fortvilte mennesker gir uttrykk for at det haster med å anerkjenne Palestina som egen stat. haster, det som virkelig haster, er en humanitær, varig våpenhvile, som Norge har tatt til orde for, sammen med de landene som stemte for FN-resolusjonen i hovedforsamlingen om dette. Det som haster, er å stoppe bomberegnet, det som haster, er vann, strøm, bensin og diesel, livsnødvendige varer og humanitær hjelp til Gaza. Blokaden må følgelig løftes. Det som haster, er å gi tusenvis av skadde og syke livsnødvendig behandling. Norge bidrar ved å legge press på begge sider for å få stopp på bombingen og for å stoppe lidelsene. gen, med statsminister Støre og utenriksminister Barth Eide i spissen, har engasjert seg tungt i den pågående konflikten. Regjeringen bruker nå alle tilgjengelige kanaler for å øve press på partene, og norske myndigheter har fordømt både terrorangrepet og blokaden på Gaza. Vi har gitt tydelig beskjed om at voldshandlingene må stanses, og at gislene må løslates umiddelbart. Folkeretten er klar: I krig og konflikt skal ikke sivile bombes eller tas som gisler. Vi kan ikke akseptere de enorme lidelsene og ødeleggelsene i Gaza. Derfor appellerer vi til den israelske regjering og til Hamas om å finne en annen vei, om å stanse volden, om å løslate gisler, om å slippe inn humanitær bistand, om å slippe ut våre statsborgere. Israel og palestinerne må gjenoppta forhandlingene om en tostatsløsning. La barna i Gaza leve, roper de utenfor her. Det haster – våpenhvile haster. Mímir [15:23:28]: Jeg vil begynne med å gå i rette med noe som har blitt sagt av flere her oppe. Man snakker om Israels rett til å forsvare seg. Den retten har alle land, men å okkupere et annet land er ikke å forsvare seg. Israel ble ikke angrepet av femåringene på Gaza den 7. oktober. De ble angrepet av Hamas. Men det er altså femåringer det dør flest av på Gaza, selv om det er helt innlysende for absolutt alle at de er uskyldige i så måte. Man forsvarer seg ikke ved å bombe sykehus, myrde journalister og drepe barn. Det har ingenting med forsvar å gjøre i det hele tatt; det er angrep på andre mennesker. Det må ligge til til grunn for den forståelsen vi har av konflikten, og for den fordømmelsen vi nå har av Israels brudd på folkeretten. Jeg og de andre i Rødt er glad for at regjeringen nå ser ut til å ville anerkjenne Palestina, men det er altså bare på et eller annet senere tidspunkt. Det er jo det som ligger i det nye kompromissforslaget som har kommet inn i tolvte time, må man si. Jeg synes det er veldig vanskelig, hvis jeg skal prøve å tenke igjennom det, å forstå rasjonalet bak denne ventingen. For det første begynte vi ikke å diskutere denne saken i mai i år eller i oktober i år. Man har jo ventet på å anerkjenne en palestinsk stat i 75 år. er det over 130 andre land i verden – bl.a. Island og Sverige, for å trekke fram to land som står oss nært – som har anerkjent den palestinske staten. Det framstår underlig for meg hva som er begrunnelsen for å vente.

Det er akkurat nå, i denne konflikten, at det må sendes et klart signal til Israel om at man ikke godtar det de holder på med. Det har vel aldri vært et bedre tidspunkt for å anerkjenne den palestinske staten enn akkurat nå. Derfor er det så underlig at man sier at man skal vente. Utenriksministeren har selvfølgelig helt rett i at en slik anerkjennelse uten innhold hovedsakelig er symbolsk, men det symbolske betyr veldig mye. Det Det er også bare symbolsk når vi står her og fordømmer Hamas, men det betyr veldig mye for jøder og israelere, og det betyr veldig mye for palestinerne å få den symbolske anerkjennelsen. Hvis man skal vente med å anerkjenne Palestina alle problemer i den regionen er løst, tror jeg man begynner i feil ende, og at man kommer til å måtte vente veldig, veldig lenge.

Vi mangler ord, og vi klarer ikke å se på. Vi mangler ord for å beskrive det som skjer på Gaza nå, og vi klarer ikke å se på tv-bildene – vi snur oss bort. Men de som ikke kan snu seg bort, er de mange som bor på Gazastripen. De må leve med bomberegnet, granatene og skuddene, og mange av dem dør. Verst går det ut over ungene. De fleste som er drept, er bare fem år. Heldigvis er det mange som reagerer. Heldigvis er det mange som bryr seg. De siste ukene har det strømmet inn med reaksjoner fra folk over hele landet. De har oppfordret oss til å støtte palestinerne i deres kamp. Kjære alle dere som har sendt oss en e-post om den forferdelige situasjonen: Takk skal dere ha! Midt oppi det forferdelige og totalt umenneskelige angrepet på Gaza, drapene på unger og deres foreldre og besteforeldre, er det godt å se at det er så mange som bryr seg, så mange som opprøres kraftig. kraftig. Vi skal fortsette å stå på for rettferdighet, selv om flere av våre forslag ser ut til å bli stemt ned på torsdag, for vi skal ikke tåle den uretten som nå skjer. Vi skal jobbe dag og natt for våpenhvile, for humanitære korridorer, for rettferdighet for Palestina og for frigivelse av gislene. Vi ser at det presset som har bygd seg opp, virker. Jeg tror at det presset var det som førte til at Arbeiderpartiet kom med et løst forslag her i dag. De fleste som har henvendt seg til oss her på Stortinget, har ikke fått svar, og det beklager vi. Vi skulle gjerne ha svart hver enkelt og takket hver enkelt for at de bryr seg, men det klarer vi ikke

Her inne er man entusiastisk til to stater. Der ute er de entusiastiske til én stat, Palestina. Det er det det betyr, og det tror jeg alle her vet.

mennesker er blitt drept. En halv million er blitt drept i den krigen, både russere og ukrainere. Engasjementet for den krigen er minimalt i forhold til engasjementet som er der ute, for en konflikt som er hundrevis av mil unna oss. Russland er et naboland som har angrepet et annet naboland, Ukraina. Det engasjementet finnes ikke i denne salen. Det finnes ikke der ute. Hvem er det egentlig som kjemper for Ukraina? Hvorfor kommer ikke alle disse tusen e-postene som jeg har fått, i forbindelse med Ukraina-krigen og støtter Ukraina? I stedet er det et engasjement for en krig milevis unna. Det har blitt en slags besettelse for Europa – at denne krigen er den viktigste krigen i hele verden. Nei, det foregår en krig i Europa som angår oss direkte. Det er der vår støtte skal være. Det er der vårt fokus skal være, og det er der engasjementet på denne talerstolen skal være. Vi skal støtte Ukraina i deres frihetskamp, en krig som det er veldig viktig for Norge at Ukraina vinner. Den krigen som de holder på med der ute, er ikke vår krig. Det viktigste for våre interesser er at Ukraina vinner. Vis engasjement for det! Send meg eposter på det, gjerne tusenvis, så skal jeg svare på alle.

Selvsagt visste de at det ville komme en reaksjon, og selvsagt visste de at det kom til å bli stygt. Selvsagt ønsket de å stoppe de normaliseringsprosessene som var på gang i Midtøsten mellom Israel og de og de andre arabiske landene, og som sannsynligvis ville gjort verden til et noe fredeligere sted. Selvsagt visste de hvordan det internasjonale samfunnet kom til å reagere. Vi spiller alle rollene våre, hver på vårt vis. Det er i alle fall én av tragediene i denne situasjonen. Det kan se ut som om det faktisk er mulig å oppnå resultater gjennom det jeg tror alle i denne salen er enige om, nemlig at angrepet fra Hamas var et omfattende terrorangrep utført av en terrororganisasjon. Jeg tror at vi som et minimum er nødt til å forstå at det på ingen måte er enighet om et mål som sier at det israelske og det palestinske folket skal leve fredelig side om side i hver sin suverene stat. Tvert imot, Hamas anerkjenner ikke Israels rett til å eksistere og handler åpenbart deretter. Det Tybring-Gjedde påpekte, at man på utsiden her roper «from the river to the sea», er også et slagord man bruker på israelsk side.

liv. Det er likevel ikke det samme som at vi skal akseptere eller støtte det som nå skjer i Gaza, like lite som vi skal akseptere Israels bosettingspolitikk på Vestbredden. Det er derimot på sin plass å si fra, sånn som vi har gjort, mot omfanget og konsekvensene av krigshandlingene. Det er for mye. Det går for langt. Det ser vi nå på Gaza, og det er åpenbart krigshandlinger i regi av Israel. I dag er spørsmålet om det blir raskere fred på Gaza om vi anerkjenner en stat som ikke finnes. Selv om vi alle sammen ønsker det, er det ingen ting som tyder på det. Der er jeg helt enig med utenriksministeren: Vi anerkjenner realiteter i Norge, ikke

(FrP) [15:35:31]: Fremskritts- partiet støtter Israels selvfølgelige rett til å forsvare seg. Israel kan ikke la være å reagere mot det verste massedrapet på jøder siden holocaust, en terrorhandling gjennomført på det mest bestialske vis, hvor drap på spedbarn ble tiljublet, til og med av arabere som har innvandret til vestlige land. Hamas representerer ren, destillert ondskap som søker å utrydde jødene, som søker å utslette Israel. De dreper uskyldige kvinner og barn, voldtar unge jenter som de holder som sexslaver. en avskyelig og menneskefiendtlig terrororganisasjon på lik linje med IS, Al Qaida og Taliban, alle sprunget ut av den samme mentale lidelsen som kalles radikal islam. Det eneste riktige er at Hamas som organisasjon og ideologi utslettes. Det eneste riktige er å støtte Israel i deres rettferdige kamp mot ondskapen. Det finnes intet alternativ. Israel må slå tilbake, på samme måte og med like stor rettferdighet som NATO gjorde mot Afghanistan etter 11. september 2001. Det israelske forsvaret gjør hva de kan for å skjerme sivile. Det er Hamas som må holdes ansvarlig for at uskyldige sivile nå dessverre havner i kryssild. Det er Hamas som har ønsket dette, det er Hamas som har fremprovosert det. Det ser vi bevist når Hamas bruker folk på sykehus som menneskelige skjold. skjold. Dette forslaget om å anerkjenne en stat som ikke eksisterer, kommer fra Rødt. Rødt er et parti som har en historie som representerer den politiske arven fra Rød Valgallianse og AKP, en farlig politisk kraft som støttet redselsfulle diktatorer som Stalin, Mao og Pol Pot, diktatorer hvis grusomheter plasserer dem i samme klasse som Adolf Hitler.

Frem- skrittspartiets representanter på at det er blitt drept flere sivile den siste måneden i Gaza enn det har blitt drept sivile under hele Ukraina-krigen.

derimot et håp om å overbevise Arbeiderpartiet og Høyre og flere andre partier om at ikke bare må vi anerkjenne staten Palestina, som jeg mener er et viktig symbolsk og riktig krav, men vi må også begynne å sanksjonere Israel når de bryter folkeretten.

forslag om å sanksjonere apartheid i Sikkerhetsrådet. Da sa Olof Palme: Dette synet kan bare leve videre fordi det får støtte utenfra. Om støtten forsvinner og byttes ut med motstand, kan apartheid ikke bestå. Om verden bestemmer seg for å avskaffe apartheid, kommer apartheid til å forsvinne. Det gjelder også for Israels apartheidregime. Hvis vi begynner å sanksjonere Israels apartheidpolitikk apartheidpolitikk og krigsforbrytelser, vil ikke det regimet kunne bestå. De fôres jo med våpen fra Vesten. De har fungerende handel med Vesten og kan fortsette å bestå som i dag. Til representantene fra Høyre, hvis det er noen igjen, vil jeg sitere nestlederen i Bergen Unge Høyre, Frøya Ahmer Solberg, som jeg delte scene med under en Palestina-demonstrasjon i helgen. Hun sa: Jeg skammer meg over at det bare er venstresiden i norsk politikk som tar et aktivt oppgjør med Israel og støtter Palestina og står opp for dem. Jeg er glad for at det finnes folk, ungdommer, i Høyre som står opp for rettferdighet, også når palestinerne er det okkuperte folket. Det gir håp for framtiden. Jeg håper at den samme ungdommelige fornuften vinner fram i partiet Høyre. Min oppfordring i dag til de partiene som jeg vet er enig i mange av intensjonene til Rødt, ikke tør å sanksjonere Israel, ikke tør å straffe Israel gjennom f.eks. å la være å handle varer og tjenester fra okkupert jord, er at de tenker seg om før voteringen på torsdag, og støtter flere av våre forslag.

å anerkjenna, eit Palestina som er tydelegare enn i dag, både i sin geografiske form og som ein heilskapleg stat, og eg er glad for at både utanriksminister Barth Eide og fleire har vore tydelege på at Noreg har større ambisjonar for Palestina enn det Palestina Ein konsekvens av denne logikken er at eit breitt fleirtal ber regjeringa om å vera førebudd på anerkjenning av Palestina når dette kan ha ein positiv verknad på ein fredsprosess. Når det er sagt, kjenner me nok alle på ei maktesløyse oppe i det heile. Det å gripa til alle tenkjelege tiltak for å syna støtte og for å kunna handla er menneskeleg.

Det vil eg understreka frå denne talarstolen at er feil. Me er nok mange som med hjartet kunne ha tenkt oss å stemma for, men som med hovudet vel å gjera det som er riktig for landet. Hege [15:43:54]: Dette er en histo- risk dag på flere måter. Stortinget skal fatte viktige vedtak der bakteppet er at Israel på en måned har drept flere palestinske barn barn enn antall drepte barn i alle verdens kriger til sammen i hele 2022, inkludert Ukraina-krigen, og der FN-eksperter har bedt verden gripe inn for å hindre at det begås folkemord mot palestinere. Det er også et annet bakteppe: De israelske forbrytelsene mot en forsvarsløs sivilbefolkning har framprovosert et enormt folkelig engasjement over hele Norge mot Israels okkupasjon og krigføring mot palestinerne. Flere tusen har deltatt i de største Palestina-demonstrasjonene i manns minne, og det er samlet inn 65 000 underskrifter til støtte for Rødts forslag. Vi ser også at dette når fram til regjeringspartiene, og at de derfor har lagt et eget forslag på bordet. Rødt vil gi subsidiær støtte til forslaget fra Arbeiderpartiet, fordi et slik vedtak i Stortinget vil være et lite framskritt. Samtidig er det veldig langt fra nok. En anerkjennelse av Palestina er allerede på overtid. Arbeiderpartiets og Senterpartiets representanter bør høre på dem som ber dem stemme i tråd med egne partiprogram om å anerkjenne Palestina som stat. Tidspunktet for å erklære norsk støtte til palestinernes selvråderett og å legge maksimalt press på Israel er nå. En anerkjennelse av Palestina som stat ville være å vise tydelig motstand mot angrepskrigen mot Palestina og forbrytelsene mot sivile i Gaza. Å stemme mot anerkjennelse av Palestina som stat er å aktivt motarbeide palestinernes rett til selvbestemmelse og å tilrettelegge for å fortsette israelsk okkupasjon og undertrykkelse. Alle som bryr seg om folkerett, humanitærrett og grunnleggende respekt for menneskeliv, bør merke seg hvordan stortingsrepresentantene fra de ulike partiene stemmer i denne saken. Vi ser et historisk engasjement og press fra solidaritetsbevegelsen, demonstranter og fagbevegelsen med styrke til å bevege stortingsflertallet. Det presset må fortsette fram til torsdagens votering, helt til Norge anerkjenner Palestina som stat og innfører harde tiltak mot Israels okkupasjon og forbrytelser mot sivile. Takk for debatten.

for de er grusomme. Jeg har likevel lyst til å si at jeg er tilfreds med at vi har en statsminister i Norge som beskrev Hamas som en terrororganisasjon. Jeg er tilfreds med at vi har en utenriksminister som beskriver det som skjer på Gaza, som brudd på folkeretten, og sier at humanitærrettens regler er kraftig brutt. Jeg er fornøyd med at vi har en regjering som bruker hele sitt politiske og diplomatiske nettverk til å prøve å få stopp på den galskapen som foregår nå. Jeg tror det er godt at det er Norge som leder giverlandsgruppen. Vi har ikke anerkjent Palestina ennå, men jeg håper at forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet får et flertall her, for det sier at man skal være forberedt på å anerkjenne Palestina.

Sverige stemte avholdende i FN-resolusjonen om å få stopp på dette. Norge stemte for. Det er jaggu meg viktigere akkurat nå, sånn som situasjonen er der nede.

Utenriksminister Espen Barth Eide [15:48:21]: Jeg tok ordet litt inspirert av et innlegg fra Mímir Kristjánsson som jeg synes var befriende, der han erkjente at det å stemme for Rødts opprinnelige forslag først og fremst var en symbolhandling, men også med rette påpekte at noen ganger er symbolhandlinger riktige, selv om de ikke har materiell effekt der og da. Jeg tror at det forslaget som nå ligger an til å få et stort flertall, nettopp er et slikt tydelig signal. Det vil heller ikke i seg selv endre situasjonen på bakken. Men det Men det er et stort flertall i det norske storting som kommer til å si at regjeringen skal forberede seg på en situasjon – som bør komme snarest mulig – der det blir mulig å anerkjenne Palestina som stat. Det er nettopp å sende et slikt signal. Men det er fortsatt, som Mímir Kristjánsson riktig sier, en symbolhandling i dagens situasjon. Det vi ønsker, er å love noe som er mye mer til palestinerne, mye mer enn en symbolhandling. Vi skal fortsette som vi gjør, og lede arbeidet med å bygge faktiske statsinstitusjoner, vi har gjort i mange år. Vi har bevilget mer penger. Vi har også tatt kampen mot en rekke land som begynte å flørte med tanken om at de av alle ting skulle holde tilbake penger til de palestinske selvstyremyndighetene fordi Hamas hadde begått et terrorangrep. Der tok Norge kampen. Det var ikke symbolikk. Det

har de vært svært glade for at vi tar den rollen. De opplevde det ikke som symbolhandling. Det betyr at de palestinske selvstyremyndighetene kan fortsette og ikke kollapser. Vi har bevilget penger til UNRWA, og vi går aktivt inn og støtter det UNRWA gjør på Vi støtter de humanitære organisasjonene. Vi har vært veldig tydelige på at vi kommer til å støtte Den internasjonale straffedomstolen når de etter hvert skal etterforske det som skjer der inne. Det er ikke symbolikk. Det er helt reelt. Poenget mitt er at det regjeringen og flertallet gjør, er mer enn en symbolhandling. Det er en symbolhandling, men det er også konkrete tiltak, for det palestinerne trenger enda mer en anerkjennelse av en stat som ikke finnes, er at vi bygger en stat som faktisk kommer til å eksistere. Det er hovedpoenget med norsk utenrikspolitikk her, og da trenger vi å jobbe med det i ordnet og riktig rekkefølge. mandatet det ligger an til at vi får herfra, setter jeg stor pris på. Det skal vi bruke med kraft. Det betyr at vi lever i et land hvor det er et stort flertall som ønsker å jobbe seg fram til en situasjon hvor Palestina ikke bare kan anerkjennes, men hvor palestinerne kan leve i et land hvor de er trygge, hvor de kan blomstre, hvor kultur og økonomi kan utvikle seg, og hvor de kan leve i fred med seg selv og sine naboer.

Jeg tar det som en kjærlighetserklæring fra et julepyntet Oslo til det palestinske folk. Det er en kjærlighetserklæring vi i Arbeiderpartiet og jeg selv kjenner oss godt igjen i, for vi har den samme kjærligheten til det palestinske folk. Jeg har selv deltatt på utallige demonstrasjoner, deltatt på Ship to Gaza, og ikke minst har vi hatt veldig mye besøk fra Arbeiderpartiet til vårt søsterparti Fatah, og andre veien.

Hussam Shaheen, som skulle bli leder i Fatah Youth, sendte brev fra en israelsk celle hvor han skrev at han hadde sine fineste minner fra Utøya, og nå gråt han for sine norske venner. I dag er det vi som gråter for våre palestinske venner, men mer enn å gråte så handler vi. I tillegg til krigen i Ukraina er det ingenting den norske regjeringen bruker mer tid på i utenrikspolitikken akkurat nå, enn situasjonen i Midtøsten. Vi gjør det vi kan. Så er det noen som i denne debatten har sagt at det handler om Norges rolle, og at det handler om Norges rykte. Jeg er helt uenig i det. Dette handler ikke om oss det hele tatt. Det handler om at vi skal gjøre det vi kan for de to millioner menneskene som er sperret inne på Gaza, og for de 200 gislene som opplever sitt verste mareritt. Denne helt ekstreme situasjonen gjør at vi bør behandle det med det største alvor og ikke misforstå hverandre med vilje. Med unntak av noen av innleggene fra Rødt og Fremskrittspartiet synes jeg denne debatten har båret preg av det, at vi har tolket hverandre i beste mening og vært enige om virkelighetsforståelsen. Jeg er veldig glad for og mener at vi skal hegne om at i Norge er det en klar erklæring hva det norske storting og regjering og norske folk mener om denne saken, at vi krever våpenhvile, at vi fordømmer alle brudd på folkeretten, og at vi støtter en palestinsk stat. stat. Jeg er veldig glad for at vi får et stort flertall for det forslaget fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet i dag. Så er det noen som snakker om at dette handler om å vente. Det handler ikke om å vente. Norge venter ikke. Det er ingen land i verden, vil jeg tro, som har jobbet mer for en palestinsk stat enn det Norge gjør. Norge har stått på palestinernes side også når de er sviktet, og palestinere har vært sviktet veldig mange ganger, også av andre arabiske land. Nå må vi vise at vi virkelig er der for palestinerne i de vanskeligste dager. Jeg er veldig glad for at utenriksministeren så tydelig har slått fast det i hele sin tid som utenriksminister, i en god tradisjon som utenriksminister i Norge, men også veldig tydelig i denne debatten har stått fast ved prinsippet om at alle mennesker er like mye verdt. Folkeretten gjelder for alle, og det må vi fortsette å ta med oss i denne forferdelige situasjonen.

Jeg vil på slutten av debatten både få takke for debatten og få takke for engasjementet, både her inne i salen og utenfor salen. Samtidig tror jeg vi gjør klokt i – når det er et så sterkt engasjement som det er – også å sette en fot i bakken og forsøke å tolke hverandre i beste mening og forsøke å finne ut av hva som kan gi resultater. For det jeg opplever, er en sak det er stor enighet om. enighet om. Jeg skal ikke gå mye inn i hva andre representanter har sagt, men jeg tror nok at Rødts representanter kunne kostet på seg faktisk å undersøke hva som var norsk politisk linje under den forrige regjeringa når det gjelder Midtøsten. De vil finne at det er den samme politiske linja som gjelder under denne regjeringa. Den forrige regjeringa la til grunn at bosettingene og okkupasjonen er ulovlig og folkerettsstridig. Vi har vært veldig klare på at Israel bryter folkeretten gjennom det de nå gjør, at blokaden er ulovlig, at det må slippes inn nødhjelp, og at man ikke kan opptre på den måten man gjør på Gaza nå, hvor angrepene ikke skiller mellom sivile og militære, hvor det ikke er proporsjonalitet, og hvor man ikke klarer å beskytte eller vil beskytte sivile. sivile. Jeg tror det er klokt for den diskusjonen vi går inn i framover, at vi også her klarer å tolke hverandre i beste mening for å finne ut av hva som kan gi de resultatene vi ønsker. Jeg har i likhet med utenriksministeren reist veldig mye i regionen, som regel to ganger i året til Israel og Palestina for å forberede AHLC-møtene. Det sterke engasjementet, de sterke båndene, som Norge har til begge sider, mener jeg er noe av det som kan gi oss en mulighet nå til å finne en politisk vei framover. Det må være det overordnede og viktigste nå, sånn at vi kommer i en situasjon – om ikke akkurat nå – hvor den grusomheten som nå skjer, hvor alle de ødeleggelsene som skjer, til syvende og sist og paradoksalt nok kanskje kan lede til at en ny politisk prosess sjøsettes. Det må være målet for det norske engasjementet. Det er viktig å bruke det apparatet, de kontaktene, det nettverket vi har på begge sider gjennom 30 år med å lede giverlandsgruppen AHLC, til å se hva vi kan gjøre konstruktivt ut av det. Det betyr ikke at det er Norge som er den største spilleren, det betyr langt ifra det. Regionale aktører og USA vil naturlig nok være de aller viktigste. Men vi har noe som en del av de andre ikke har, og det er de kontaktene på begge sider som gjør det mulig for oss både å være klare og tydelige overfor begge parter og også å bidra til å bringe partene sammen og kanskje finne en politisk vei ut. En tostatsløsning er den eneste farbare langsiktige løsningen, og det innebærer også en anerkjennelse av Palestina.

støttende til den andre siden, eller man ønsker aktivt å motarbeide den palestinske saken. Det blir en oppstilling som handler om oss og dem – og ikke om vi.

det at noen av oss tror det blir lett, eller at det ligger rett rundt hjørnet, men det er rett og slett fordi det er helt umulig å se for seg et bærekraftig alternativ. er å håpe at vi ikke bare får på plass tostatsløsningen; det hadde også vært fantastisk om et selvstendig Palestina kunne blitt det første liberale, demokratiske, rettsstyrte, ikke-israelske samfunnet i Midtøsten. Så har jeg behov for å si én ting til, som ikke

Ikke bare er det forferdelig, men jeg tror det også er kontraproduktivt. Jeg tror det bare gjør Israel enda sikrere i sin sak at det bare er de som står opp for seg selv, at det bare er de som kan sikre det jødiske folk en framtid. Det fører selvsagt til at de graver seg enda dypere ned i sine skyttergraver, og at det blir enda vanskeligere å få til en løsning. Så får vi håpe at det, når denne krigen en gang er over, kan komme noe godt ut av det, at det kan komme en felles forståelse av at det ikke finnes noen annen vei ut av dette enn politikk og forhandlinger. Vi er nødt til å få på plass en fredelig løsning, og vi er nødt til å ha det som grunnlag for fred og utvikling, både i Israel og i det som forhåpentligvis blir en framtidig palestinsk stat. Frustrasjon over det som skjer i Palestina og Israel, er legitime følelser. Når det er jordskjelv i Tyrkia, kjenner vi etterdønningene i Søndre Nordstrand. Når det er flom i Pakistan, mister folk i Groruddalen pusten. Når det skjer ting ute i verden, kjenner vi det på kroppen i Oslo, i Norge. Det er en frustrasjon de må få utløp for. Vi politikere er deres adressater, og vi skal tåle det, vi skal ta imot deres frustrasjon. Frustrasjon oversettes til politikk hver eneste dag, men frustrasjon overfor hatet som skjer i Midtøsten, kan ikke overføres til hat overfor våre medmennesker i Oslo og i Norge. og i Norge. Det er mange jøder – og muslimer – som opplever stadig mer hets og ubehagelige episoder etter oppblussingen. Mange føler seg utrygge i det som skal være deres hjem, deres nabolag, deres by. Det er uholdbart. Muslimske kvinner kan ikke bære hijaben sin i fred, og jøder i Oslo tør ikke å vise at de snakker hebraisk. At mennesker sensurerer seg selv og blir borte fra norsk offentlighet, er farlig og skadelig. Vi må snakke sammen, vi må ha dialog og skape et godt samfunn for oss alle. Da må det være trygt å ytre seg, og vi må ha trygge offentlige rom. Det er en del krefter som er tjent med denne polariseringen. Vi skal ikke være blant de kreftene.

uryddig argumentasjonsrekke. Det er helt åpenbart ingen motsetning mellom å anerkjenne Palestina som stat og å jobbe for en reell statsdannelse, for en tostatsløsning, noe som både Høyre og Arbeiderpartiet sier at de er for. Det er ikke sånn at dette bare er meningsløs symbolpolitikk som ikke henger sammen med realpolitikk. De to tingene henger helt åpenbart sammen. Vi i Rødt er veldig glade for at regjeringen stemte for FN-resolusjonen,

det ville vært enda mer kraftfullt om vi gjorde begge deler samtidig. Det er det som er poenget vårt. Vi ønsker å øke støtten til dem som nå er okkupert,

vi har kommet et lite stykke på veien når det kommer nye forslag som går et lite stykke i den retningen. Jeg vil også si at at det ikke er det eneste forslaget vi har debattert her i dag. Vi har også to andre mindretallsforslag. Det ene handler om å slutte oss til FNs apartheidkonvensjon. å gjøre det klinkende klart at Israel fungerer som en apartheidstat. Jeg tror alle er kjent med at Netanyahus regime har blitt mer ekstremt og mer segregert. Palestinere blir ikke behandlet som vanlige statsborgere. handler om å sanksjonere mot Israel økonomisk, at vi ikke skal handle varer og tjenester fra okkupert jord. Det siste er viktig, for det handler om å sette makt det er det motsatte av det som har mer symbolsk verdi. Vi skulle ønske at vi også fikk støtte til den typen forslag. Det handler ikke om at regjeringen har gjort noe galt når de har stemt som de har stemt i FN, eller at de har gjort noe galt når de har kommet med sterk kritikk av Israel. Det handler om at vi ikke kan tåle den vestlige dobbeltmoralen som dessverre utspiller seg når vi sanksjonerer mot Russland for deres okkupasjon

[16:06:27]: Debatten i dag har vist eit visst spenn i synspunkt og analysar.

Heldigvis utgjer desse røystene eit mindretal i denne salen. Heldigvis står me òg samla i fordømminga av angrepa på israelske sivile og slår ring om den jødiske minoriteten her heime. Dei skal ikkje haldast kollektivt ansvarlege for Israels krigsbrotsverk. Eg skulle ønskja at me stod like samla i fordømminga av angrepa på palestinske sivile, men me er ikkje heilt der enno. Størstedelen av det norske folket er derimot soleklare på dette: at alle ungar er like mykje verde, og at ingenting kan rettferdiggjera dei angrepa på sivile palestinarar me no ser. Det store engasjementet utanfor her i dag, dei mange e-postane me har fått, markeringane som har vakse i styrke rundt omkring i landet med krav om våpenkvile: Alt dette er eit uttrykk for kva folkemeininga er. er. Det fremste spørsmålet me tek stilling til i dag og på torsdag, er anerkjenning av Palestina. At det skal skje, er det eit fleirtal for. Når det skal skje, er me ueinige om. Dei som vil utsetja, argumenterer med at tida ikkje er no. Vel, tida var visst ikkje i sommar, i fjor eller i forfjor heller. Regjeringa og Høgre vil venta. Det har dei gjort lenge allereie. Er det så berre ei symbolhandling? Er politiske erklæringar og folkerettslege forpliktingar reine symbolhandlingar? Eg meiner ikkje det. Ei anerkjenning av Palestina er òg eit steg for å sikra realisering av sjølvråderetten til det palestinske folket, det er å anerkjenna og beskytta eksistensen av dette folket og territoriet deira. Anerkjenninga av Israel blei i si tid grunngjeve med behovet for forhandlingar, at forhandlingar og relasjonar med nabolanda blei umoglege så lenge nabolanda var anerkjente statar, og Israel ikkje var det.

Forslag nr. 6 skal slå fast at Israel bryter ulike typer konvensjoner.

er blitt et oversendelsesforslag, men det er egentlig bare en støtte til regjeringens linje, og forslag nr. 9 er en fordømmelse av angrep på helsepersonell. Det er en fordømmelse vi står bak, men det er ikke slik at Stortinget vedtar fordømmelser. Derfor stemmer vi ikke for, men det kan ikke tolkes som at vi ikke er enig. Helt til slutt vil jeg bare gjennom utenriksministeren få takke alle de diplomatene som nå jobber dag og natt for å få de norske ut fra Gazastripen, både i Egypt, i Israel og her i Oslo. De fortjener stor anerkjennelse for den utrolig viktige jobben de gjør for å redde nordmenn akkurat nå.

Eide [16:10:40]: Jeg vil helt kort takke for det jeg synes har utviklet seg til å bli en veldig god debatt om vår tids kanskje aller mest dramatiske og viktige tema akkurat nå, lyst til å si litt om hvordan jeg oppsummerer det vi nå har hørt. Det er også litt til alle dem som har vært så vennlige å følge med fra galleriet eller utenfra, om hva som nå egentlig skjedde. Det er altså slik at et massivt flertall i denne salen salen nå på torsdag kommer til å stemme for at Norge skal jobbe for å anerkjenne Palestina som stat så raskt som mulig – når man mener at det er riktig i forhold til fredsprosessen. Det er ikke en utsettelse, det er for å bruke det strategisk. Så er det noen som vil gjøre det med en gang, det har jeg stor respekt for, men det men det er altså en nyanseforskjell, det er ikke en kardinalforskjell. Det betyr at det er et veldig stort flertall for å anerkjenne Palestina som stat. Jeg opplever også at de som ville ha en umiddelbar anerkjennelse, og som synes det er viktig, også er enige i at det er viktig å jobbe for å bygge institusjoner, jobbe for at det faktisk kan bli en stat, og at de erkjenner at det er forskjell på å anerkjenne og å skape en realitet. Det betyr at jeg har den oppgaven å være utenriksminister i et land hvor det er veldig bred enighet om betydningen av at vi får til en tostatsløsning, at vi behandler alle mennesker likt, at alle mennesker er like mye verdt, at folkeretten gjelder for alle, at humanitærretten gjelder for alle, og at vi må si fra både når våre motstandere og når våre venner bryter den. Jeg vil også gi uttrykk for at jeg opplever at vi, i motsetning til en del andre vestlige land som vi pleier å være enige med, har vært veldig tydelig på at disse prinsippene egentlig bare gjelder hvis man også anvender dem for sine nærmeste, for sine venner og for dem man vanligvis er alliert med, for det er en ganske billig moro å kritisere noen man ikke liker, for å gjøre noe galt, det er litt mer krevende når man skal kritisere noen som står en mere. I dette tilfellet mener jeg vi har valgt riktig. Derfor tror jeg at vi her gir vårt lille bidrag til å vise at det ikke er et kompakt Vesten mot resten, det er noen i Vesten som forstår og hører hva resten sier, og hvordan de ser dette. Det skal jeg ta med meg i arbeidet, og jeg føler at det er et sterkt mandat for videre arbeid med denne viktige saken.